Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom

Odnosi se na period od 2007. do 2013 godine i nastavak je Šestog okvirnog programa u kojem je Hrvatska bila vrlo uspješna. Samo da spomenem da smo participirali iz proračuna 3,2 milijuna eura, a izvukli smo otprilike 10,5 milijuna eura. Koje su koristi za Republiku Hrvatsku od sudjelovanje u Sedmom okvirnom programu? To je bolje iskorištavanje postojećih istraživačkih kapaciteta kako ljudskih tako i infrastrukturnih kroz sudjelovanje, umrežavanje sa europskim institucijama, mogućnost odobravanja i dobivanja velikih projekata u milijunima kuna, zapravo milijunima eura te poticajni istraživač za potrebe gospodarstva Hrvatske i jačanje konkurentnosti našeg gospodarstva. Sigurno je važno da sudjelovanje u Sedmom okvirnom programu će dovesti do jačanja regionalnog, istraživačkog i tehnološkog kapaciteta i potencijala u RH-a. I ono što bih još samo na kraju ukratko rekao zapravo da u području znanosti i istraživanja nema pravne stečevine, pa je preduvjet za članstvo u Europsku uniju u biti i punopravno sudjelovanje u okvirnim programima, a što i daje prijedlog ovog zakona. Hvala vam